Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 440: „Сгрешен протокол Чл. 433. (1) Ако при попълването в единия формуляр на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол с надпис „сгрешен” и протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската избирателна комисия сгрешения протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. Когато и в двата формуляра на протокола бъде допусната грешка, унищожените протоколи се връщат в общинската избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4. 4. (2) В случаите по ал. 1 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.”

„Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия Чл. 434. (1) Преди отваряне на избирателната кутия в протокола последователно се вписват: 1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица; 2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването; 3. броят на избирателите според избирателния списък; 4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък; 5. броят на регистрираните кандидатски листи; 6. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък подписи; 7. броят на избирателите гласували машинно според отбелязванията в графа „Забележки” на избирателния списък; 8. броят на недействителните бюлетини по чл. 227; 9. броят на недействителните бюлетини по чл. 228; 10. броят на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6; 11. броят на сгрешените бюлетини; 12. броят на неизползваните бюлетини; 13. броят на получените бюлетини по реда на чл. 215; 14. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини; 15. броят на удостоверенията по чл. 40. (2) Данните в протокола по ал. 1, т. 3-15 се вписват с думи и числа.”

Обявете резултат. Гласували 94 народни представители: за 86, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 437: „Чл. 437. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; 4. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; гласът е действителен за кандидатската листа, независимо че не е отбелязано предпочитание (преференция) за кандидат от листата на партията или коалицията, за която е гласувано; 5. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, независимо че е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят - приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа; 6. в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, и е отбелязано само едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят; 7. поставеният от избирателя знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа; 8. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания. (3) Гласът е недействителен, когато: 1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район; 2. в бюлетината има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; 3. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия; 4. в бюлетината не е отбелязан със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя; 6. в бюлетината е отбелязан вот със знак „Х” или „V” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х” или „V”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя; 7. в бюлетината за общински съветници са отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” или „V” и с химикал, който не пише със син цвят. цвят. (4) Избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат за общински съветник в избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция. Предпочитанието (преференцията) се зачита, само когато е отбелязано със знак „Х” или „V”, с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът „Х” или „V” в квадратчето с номера, с който е регистриран кандидатът, излиза извън очертанията му, без да засяга другите квадратчета. (5) Броят на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини е равен на броя на намерените в избирателните кутии бюлетини.”

Благодаря Ви, господин председател.

Алинея 5 да съдържа следния текст: „Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата”. Това е нашето предложение. Такъв текст вече сме гласували, приели сме. Ние сме последователни в предложенията си, имахме нашите мотиви и аргументи. Този въпрос решава до голяма степен начина на броене и на преподреждане. Благодаря. Уважаеми господин председател, под формата на процедура отправям призив към всички парламентарни групи да влязат в залата и да гласуват по съвест предложението на господин Карадайъ. Днес се наслушахме на твърдения, че с това предложение едва ли не ние сме извили нечии ръце, едва ли не имаме нашия изключителен партиен интерес. Обратното е – има тенденция ДПС да се превърне в параван, зад който други големи партии да реализират партийния си интерес. Моля, гласувайте по съвест! Организирайте се, ние тук сме едва 30 души. Когато решите да отхвърлите предложение на ДПС, дори с цената на нарушение на Конституцията, се обединявате много бързо. Хайде сега, да не си измивате ръцете с предложението на ДПС. Призовавам към гласуване по съвест, включително, ако нямате интерес от този текст, отхвърлете го.

а кратко изказване за това, че ние от „Атака” винаги гласуваме по съвест, включително и този текст сме гласували по съвест. Всички народни представители тук се презюмира, че гласуват

и всички други предложения – винаги по съвест. Така че и този път ние няма да направим изключение. Ако някой тук не гласува по съвест, то си е за негова сметка. Ако има някакви съмнения за това, че депутати не гласуват по съвест, толкова по-зле. Колеги, пак Ви заявявам и Ви приканвам наистина и аз – депутати от всички политически сили –

предложението от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 237, което не е подкрепено от комисията. Гласували

437 да се създаде нова ал. 5 със следния текст: „Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.” Алинея 5 става ал. 6. Моля, режим на гласуване.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 79, ал. от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 438: „Чл. 438. (1) След отваряне на избирателната кутия и изваждането...”

След отваряне на избирателната кутия и изваждането на бюлетините за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец за съответния изборен район; 2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци; при избори за общински съветници и с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” или „V”, и с химикал, който не пише със син цвят; 3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отбелязан вотът на избирателя; 5.

с отбелязани предпочитания (преференции) за кандидат за общински съветник със знак, различен от „Х” или „V” и с химикал, който не пише със син цвят; в) в които не е отбелязан със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя, или г) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина; 6. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа за общински съветници, без предпочитание (преференция) или с едно или повече от едно предпочитание (преференция); б) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа за кмет; в) които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. (2) Бюлетините се преглеждат една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите за общински съветници на партиите и коалициите. (3) Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председател и секретар.”

да се добави: „включително по чл. 437, ал. 5”, което беше гласувано преди малко.

от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 438, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Следва гласуване на направеното предложение от народния представител Мустафа Карадайъ по ал. 2 на чл. 438, а именно

Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина гласове за всеки вид избор и предпочитанията (преференциите) за кандидатите за общински съветници на партиите и коалициите.

„в”. (6) Броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат за общински съветник на партия или коалиция, е равен на общия брой на отбелязванията със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера, с който е регистриран кандидатът в кандидатската листа.”

Благодаря Ви, господин председател. В чл. 439, ал. 6 предлагаме накрая да се добави „включително на тези по чл. 437, ал. 5”. изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията по т. 2. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 83 народни представители: за 14, против 65, въздържали се 4. Предложението не е прието.

Предложеният текст гласи следното: „В ал. 6 накрая се добавя „включително на тези по чл. 437, ал. 5”. Режим на гласуване на това предложение.

Гласуваме текста на чл. 439 в редакция на комисията с поправката по ал. 6, която беше предложена и гласувана

Комисията подкрепя по принцип предложението. (Силен шум.) Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 440: „Вписване на данни в протокола Чл. 440. (1) След отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете,

броят на действителните гласове; 4. броят на гласовете, подадени за всяка кандидатска листа; 5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения. решения. (2) На втория лист в протокола за избиране на общински съветници се вписва общият брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия и коалиция. (3) Данните от машинното гласуване се прибавят поотделно към данните от протоколите на секционната избирателна комисия по ал. 1 и 2. (4) Данните от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлетини и на машинно гласувалите гласувалите избиратели е равен на общия брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. (5) Данните по ал. 1 се вписват в протоколите с думи и числа.”

Протоколът на секционната избирателна комисия за всеки вид избор след съставянето му се подписва от всички членове на комисията. След подписването председателят обявява резултатите от гласуването за всеки вид избор по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция. (2) Поправки в протокол след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата. (3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола за съответния вид избор. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола. (4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. (5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен. (6) Секционната избирателна комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, копие от подписания протокол за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря.” Член 442 – „Получаване на ксерокопие от протокола”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 442: „Получаване на копие от протокола Чл. 442. Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписаните протоколи за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в общинската избирателна комисия. Подписаните протоколи се копират в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копията, се вписват вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.” „Опаковане на изборните книжа и материали”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 443: Чл. 443. (1) След преброяването на гласовете изборните книжа и материали, извън тези по ал. 2, се опаковат и запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията. (2) След преброяването на гласовете секционната избирателна комисия опакова в пакети поотделно използваните и неизползваните бюлетини. Всеки пакет се запечатва с хартиена лента, която се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията. (3) Пакетите с опакованите бюлетини се поставят в торба. Торбата се завързва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от членове на комисията. Видът и размерът на торбата се определят с решение на Централната избирателна комисия.”

„Предаване на протокола на секционната избирателна комисия и записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия”. Предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители.

за привеждане в съответствие с вече приетите процедури, свързани с преброяване на гласовете и с машинното гласуване в изборите за народни представители, президент и евроизбори.

То е предложение на ГЕРБ, което беше подкрепено в комисията, но което предлагам пленарната зала да преосмисли. По чл. 444, ще Ви дам писмения текст – в ал. 1, изречение първо думите

комисия опакова в пакети поотделно използваните и неизползваните бюлетини. Всеки пакет се запечатва с хартиена лента, която се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове

накрая – предлагаме правната техника: „записващото техническо устройство от машинното гласуване” да се замени със „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката

в първото изречение на ал. 1 на чл. 444 по вносител да се добави „и разпечатката с данните от машинното гласуване”. Това ли

председател, искам думата за процедурно уточнение с оглед предложението, което направи госпожа Мая Манолова тук. При положение че се заявява – не се поддържа включването на ал. 2 и 3 в текста на комисията, ще помоля и настоявам нашето предложение, което сме направили в чл. 444 и което беше отразено от комисията в чл. 443, да се подложи на гласуване отделно, защото ние държим и настояваме на това предложение. Благодаря Ви.

Има предложение на госпожа Мая Манолова да не подкрепим предложението на комисията за съдържание на чл. 443.

текстът, предложен от комисията. Има редакционно предложение също от госпожа Мая Манолова: „В чл. 441, ал. 1, изречение първо

„записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване”. Моля да гласуваме тази корекция.

... 2. В ал. 7 думите „кочана с отрязъците с номерата” се заличават.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 445: „Приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали Чл. 445. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите за всеки вид избор на секционните избирателни комисии. (2) При приемане на протоколите на секционната избирателна комисия общинската избирателна комисия сверява фабричните им номера с номерата, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 или в протокола по чл. 433, ал. 2. (3) Когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор

на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия. (5) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1. ал. 1. (6) При приемане на протоколите общинската избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 поставят разписката до копието на съответния протокол по чл. 441, ал. 6. (7) След приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините, кочанът с отрязъците с номерата, екземплярът от протоколите, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 в общинската администрация на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация. (8) Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите общи избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, на екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.”

главно за да обърна вниманието и на колегите в пленарната зала, а и бихме искали това изрично да се запише в протокола, в стенограмата от заседанието. Нашето предложение за редакция на ал. 3 беше прието от комисията и е отразено като такова. То съдържа нов елемент, който беше спорен, включително беше спорен през 2011 г. – защо СИК-овете носят торбите. Предложили сме нова редакция, като сме разширили единствената допустима хипотеза, при която се отваряха торби – несъответствие с фабричните номера на протоколите, като сме я разширили: „торбите могат да се отварят и бюлетините да се броят, когато е налице такова съществено несъответствие с вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани по друг начин”. Смятаме, че това отговаря на обективната нужда да се верифицира съдържанието на бюлетините и това, общо взето, осмисля упражнението за носенето в районните избирателни комисии или в общинските избирателни комисии на торбите с протоколите.

Други изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Уважаеми народни представители, предлагам първо да гласуваме неподкрепената част от предложенията на госпожа Цачева и група народни представители. Става въпрос за т. 2 в ал.

А сега гласуваме наименованието на Раздел ІХ ведно с

Заповядайте, господин Карадайъ. И си създайте някакъв елементарен ред на докладване. Тук е и господин Попов, той също е в тази комисия,

Членовете на районната избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 проследяват и контролират прехвърлянето на данните от записващото техническо устройство от машинното гласуване в изчислителния пункт на районната избирателна комисия, за което се съставя изричен протокол за верността на данните.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 446. „Отчитане на резултатите от гласуването в изборния район”, чл. 447. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Определяне на избраните независими кандидати”, чл. 448. Комисията подкрепя текста на вносителите.

„Вписване на данни в протоколите”, чл. 450. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Подписване на протоколите”, чл. 451. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Определяне на резултатите от гласуването за кмет”, чл. 452. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Определяне на резултатите от гласуването за общински съветник”, чл. 453. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл.

Закриваме разискванията. Първо поставям на гласуване неподкрепеното от комисията предложение на госпожа Цачева и група народни представители по чл. 446. Моля, гласувайте.

Гласували 87 народни представители: за 23, против 57, въздържали се 7. Не се приема това предложение на госпожа Цачева и групата народни представители. Другото предложение от същите вносители е по чл. 449, също неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

450, 451, 452,

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 454. „Получаване на ксерокопие от протоколите”, чл. 455. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция

подписаните протоколи по чл. 449, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. (2) Членовете на общинската избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписаните протоколи по чл. 449, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването им в Централната избирателна комисия. Подписаните протоколи се копират в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копията вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.” „Създаване на база данни”, чл. 456. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Предаване на протоколите, записващите технически устройства и другите книжа на Централната избирателна комисия”, чл. 457. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 457: „Предаване на протоколите, записващите технически устройства и другите книжа на Централната избирателна комисия Чл. 457. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на Централната избирателна комисия екземплярите на на протоколите на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 445, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на общинските избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени. (2) Общинската избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и: 1. копие от компютърната разпечатка на данните за за протоколите и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт; 2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии. (3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на общинската избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и общинската избирателна комисия в два идентични екземпляра. (4) Изборните книжа и материали на общинската избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за общинската избирателна комисия, се предават на общинската администрация,

Приета е и тази редакция. Гласуваме текстовете по вносител с приетите редакции, без отхвърлените предложения, на членове 454, 455 – в редакция на комисията, 456 – в редакция на вносителя, 457 – в редакция на комисията, докладвана от господин Карадайъ. Моля, гласувайте.

„Раздел X – Действия при предсрочно прекратяване на пълномощията”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел X. „Обявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията. Незаето място.” чл. 458 има направено предложение от госпожа Цачева и група народни представители – в чл. 458, ал. 3 се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 458. „Раздел XI – Обжалване на резултатите от изборите.” Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел XI. „Обжалване пред Административния съд.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 459: „Обжалване пред Административния съд Чл. 459. (1) Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд 7-дневен срок от обявяването на решението. (2) Жалбата се подава чрез общинската избирателна комисия в два екземпляра. Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа имената и адреса, телефон, факс или електронен адрес. адрес. (3) Общинската избирателна комисия изпраща жалбата и преписката към нея на съответния административен съд в тридневен срок от получаването й, заедно с решението, което се оспорва. (4) Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. (5) Съдът насрочва открито заседание в 7-дневен срок от постъпването на жалбата. (6) Сроковете за призоваване по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат. (7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от постъпването на жалбата в съда. (8) Решението на съда по ал. 7 може да бъде оспорено с касационна жалба в 7-дневен срок от обявяването му. му. (9) Върховният административен съд се произнася по жалбата в 14-дневен срок от постъпването й в съда. (10) Съдът може да потвърди решението на общинската избирателна комисия или да обяви избора за недействителен. Когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия – поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането, отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати. (11) Производството пред съответния съответния административен съд и Върховния административен съд приключва в срок до два месеца от подаването на жалбата.” „Действия на влезлите в сила решения.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 460. „Компетентен орган при спряно изпълнение на решение или обявен резултат за недействителен.”

Частични и нови избори”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел XII. „Основания за насрочване на частични избори.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 463. „Правила за произвеждане на изборите.” чл. 464 има направено предложение от Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 464: „Правила за произвеждане на изборите Чл. 464. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения: 1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да може да участват в частичните избори, партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г” и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а”; когато една или повече партии излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии; партиите, излезли от коалицията, може да участват на изборите самостоятелно; 2. партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите,

3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции, се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 4. регистрацията на партиите и коалициите по т. 3 или чл. 469, ал. 4 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор; за допускане за участие във всеки следващ частичен избор се прилагат изискванията на т. 1, 2 и т. 5-13. 5. партиите и коалициите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден; 6. кандидатите се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден; 7. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден; 8. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден; 9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89-92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден; 10. предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден; 11. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет; 12. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с методиката по чл. с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7; 13. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1-12.” „Основания за произвеждане на нови избори” – чл. 465. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Насрочване на нови избори” – чл. 466. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Избори при нова община или кметство” – чл. 467. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Произвеждане на нови избори” – чл. 468. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Регистрация при нови избори” – чл. 469. Комисията подкрепя текста на вносителите.

ще водя точно 15 минути, докато дойде проф. Имамов. Има ли изказвания по Раздел ХІІ, чл. 463, чл. 464 и останалите, които бяха докладвани от господин Карадайъ? Няма изказвания. Няма и неподкрепени предложения. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ХІІ, подкрепено от комисията; чл. 463

с текстове, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване.

трета – Административнонаказателни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Част трета. „Неизпълнение на задължение за публикуване на условията и реда за произвеждане на изборите извън страната” чл. 470. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Неизпълнение на задължение за публикуване на списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и на избирателните избирателните списъци”– чл. 471. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Нарушаване на изискването за премахване на агитационен материал” – чл. 472. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Нарушаване на забраната за поставяне на агитационни материал извън предизборната кампания” – чл. 473. Комисията подкрепя текста на вносителите. „Нарушаване на забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс” – чл. 474. Има предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 474: „Нарушаване на забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс Чл. 474. (1) Който наруши забраната по чл. 168, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.” „Нарушение при допитвания и социологически проучвания” – чл. 475. Има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителите.

чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция чл. 476: „Нарушаване на общия размер на финансирането, на забраните, свързани с финансирането, и на изискването финансирането да се извършва по банков път „Чл. 476. При нарушаване на общия размер на финансирането по чл. 165, на забраните по чл. 168, както и при нарушаване на изискването по чл. 170, ал. 1, на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.”

При получаване на дарение от физическо лице над допустимия размер по чл. 167, ал. 1 или 2 или при получаване на вещи или услуги в нарушение на чл. 167, 167, ал. 3 или 4, на лицето или лицата по чл. 164 се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.” „Нарушаване на изискванията за подаване на информация в единния публичен регистър” – чл. 478. – чл. 478. Предложения от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 478: При неподаване на информация по чл. 171, ал. 2 и 4 за вписване в единния публичен регистър на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.” „Нарушаване на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания” – чл. 479. Предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 479: „Чл. 479. При непредставяне на отчет по чл. 172, ал. 1 и 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Карадайъ, искате ли да спрете дотук и да починете преди изчитането на следващите текстове? Тъкмо и народните представители ще могат да кажат дали имат

Да гласуваме едновременно наименованието на Част трета, която се подкрепя от комисията,

текстовете на чл. 470 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 471 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 472 и чл. 473 по вносител, подкрепени от комисията; чл. 474 в редакция на комисията; чл. 475 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 476 в редакция на комисията; чл. 477 в редакция на комисията; чл. 478 в редакция на комисията и чл. 479 в редакция на комисията. Колеги, думата „нарушаване”

Докладваните текстове и заглавието са приети.

Цецка Цачева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция: „Чл. 480. (1) Който наруши забраните по чл. 182, ал. 1-3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. (2) Който извършва предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 4, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

народния представител Мая Манолова, подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 481: „Чл. 481. Който изнесе избирателни кутии, избирателни списъци и бюлетини извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия до преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите), се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

„Извършване на действия като застъпник с анулирано удостоверение” – чл. 483. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 483. „Нарушаване на изискването за обявяване на информацията за сключените договори от доставчиците на медийни услуги” – чл. 484. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 484. „Нарушаване на изискването за публикуване на отговор” – чл. 485. По чл. 485 има направено предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 485. „Злоупотреба с правото на придружител” – чл. 486. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 486. „Нарушаване на забраната за показване на начина на гласуването и използване на на възпроизвеждаща техника” – чл. 487. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 487. „Нарушаване на изискването за носене на отличителни знаци от членовете на секционните избирателни комисии” – чл. 488. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 488. „Несъответствие на фабричните номера в протоколите”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 491: „Отказ за предоставяне на копие Чл. 491. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол по чл. 283 или чл. 442 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. лв. (2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол (протоколи) 294 или чл. 455, ал. 2 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.” „Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколите”

чл. 480 в редакция на комисията; чл. 481

по вносител, подкрепен от комисията; чл. 486 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 487 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 488 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 489 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 490 по вносител, подкрепен от комисията; чл. 491 в редакция на комисията; чл. 492 по вносител, подкрепен от комисията и чл. 493 по вносител, подкрепен от комисията. Гласуваме анблок всички тези текстове. Моля, режим на гласуване.

има направено предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители – да се заличи чл. 494. Комисията не подкрепя предложението.

или чл. 427, ал. 5, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция

Уважаеми господин председател, само за залата, за онези колеги, които следят текстовете. Ние сме направили предложение за заличаване на чл. 494, но това е свързано с наши предложения в специалната Втора част на кодекса,

„493”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 495. „Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от областния управител”. Член 496. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители: „В чл. 496 се правят следните изменения: ал. 1 числото „494” да се замени с „493”; 2. В ал. 2, т. 2 думите „и чл. 494” да се заличат.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция „Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от областния управител Чл. 496. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 470, 471, 474, 475, чл. 480 – 495 се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й в тридневен срок от получаване на жалбата или сигнала за нарушението. Съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията си може да съставя актовете актовете за установяване на нарушенията по изречение първо и по своя инициатива. (2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от председателите на: 1. Централната избирателна комисия за нарушения по чл. 495 и чл. 480 – в случаите, когато комисията упражнява контрол съгласно кодекса,

районните или общинските избирателни комисии за нарушения по чл. 495 и чл. 480 – в случаите, когато комисиите упражняват контрол съгласно кодекса,

чл. 491, ал. 1 и чл. 494. (3) Наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. Ако актът е срещу областния управител, наказателното постановление се издава от определен от Министерския съвет министър.” „Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от председателя на Сметната палата”. Член 497. Комисията подкрепя текста на вносителите

Няма желаещи. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители в чл. 495,

текста на Приложение № 4 по вносител, подкрепен от комисията. чл. 459 в редакцията на комисията, чл. 460 по вносител, подкрепен от комисията,

от комисията. Гласували 96 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 9. Предложението е прието. Госпожо Манолова, преминаваме към „Допълнителни разпоредби”.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието. Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 2-6 отпадат.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на кодекса: 1. „Живял последните 5 години в страната” е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава. „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз” е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на или в друга държава – членка на Европейския съюз; б) гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 6 месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава. 4. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

8. „Документ за самоличност” е: а) лична карта; б) личен (зелен) паспорт – само за граждани, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи; в) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите извън Република

10. „Парламентарно представени” са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на съответния вид избор. 11. „Видно място” е място на територията на избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване. 12. „Национална избирателна квота” е частното от делението на общия брой на действителните гласове на национално ниво на броя на членовете на Европейския парламент от Република България. Когато частното не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото до това частно е най-близкото до това частно по-голямо цяло число. 13. „Районна избирателна квота” е частното от делението на общия брой на действителните гласове, подадени в многомандатния изборен район, на броя на определените за този район мандати. Когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число. 14. „Общинска избирателна квота” е частното от делението на общия брой на действителните гласове, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет: Когато частното не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число. 15. „Медийна услуга” е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са: а) печатните медии – вестници, списания и други периодични издания; б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като: аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги; бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания. Не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове. подобни, и личните блогове. 16. „Доставчик на медийна услуга” е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги. 17. „Предизборна агитация” е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. 18. „Публичен административен ресурс” са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия. „Повторно” е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дебатите на тема „уседналост” са вече проведени. Аз ще кажа на колегите, които ще подкрепят текста на вносителя, който практически запазва положението от Кодекса Фидосова, какво те знаят. на КБ) знаете, че тази редакция е противоконституционна. Вие сте убедени, че тази редакция е противоконституционна. Това е най-важното нещо, което Вие знаете. Второ, Вие знаете, че съвършено съзнателно нарушавате Българската конституция. Защото в тази редакция – Вашата, не можем да говорим за уседналост, а за забрана за гласуване. Вие знаете, че с тази редакция на уседналостта Вие отнемате конституционно право на българските граждани да гласуват. И го правите с ясно съзнание, което вече може да се определи като не не просто некоректно от политическа гледна точка, а като политически цинизъм. Аз смятам, че има един лакмус, чрез който ще проверим дали сте убедени, че сте в съответствие с Конституцията, или обратното – съзнателно нарушавате Конституцията. Предлагам днес повече да не спорим. Предлагам да ни дадете 12 гласа, с които ние да поискаме тълкувателно решение от Конституционния съд. Забележете, дори няма да пледираме Конституционният съд да обяви за противоконституционни разпоредбите. Ще питаме Конституционния съд възможно ли е уседналостта, която я има и в други европейски страни, в България чрез кумулативното изискване под „живял” да разбираме наличието и на постоянен, и на настоящ адрес – кумулативно, практически български гражданин да бъде лишен от правото да гласува. Ако Вие ни подкрепите за тази подписка, аз ще Ви повярвам, че Вие искрено защитавате тази редакция, убедени, че тази редакция на уседналостта не противоречи на Българската конституция. Ако откажете, аз ще взема думата отново и ще кажа: Вие съзнателно нарушавате Българската конституция, за да реализирате конюнктурни анти-ДПС цели. Това не прави чест на нито един законодателен орган. Много примери дадох. Ще припомня само един. Всеки български гражданин, ако ще пребивава другаде повече от три дена, е длъжен да има настоящ адрес. 3-4 дена преди срока на уседналостта, дори по уважителни причини, дори за лечение в чужбина, да речем в Щатите, един български гражданин отсъства и за да спази Закона за гражданската регистрация, се регистрира по настоящ адрес в Съединените щати и след 4 дена се върне, той няма да може да участва в изборите на Европейски парламент. Това означава Вашата редакция на „уседналост”-та. Повтарям: най-притеснителното е, че знаете какво правите – съзнателно нарушавате Конституцията. От БСП вече получих отговор. Няма да подкрепят искането на ДПС Конституционният съд да се произнесе с тълкувателно решение. Ние искаме да попитаме Конституционния съд: може ли чрез закон да се дописват изчерпателно изредените в самата Конституция ограничения? Предварително се съгласяваме, че уседналостта може да забрани на Мустафа Карадайъ да гласува някъде другаде, ако не е свързан с това място, но той някъде трябва да може да гласува. Вашата редакция прави невъзможно той да упражни гласа си, а това вече е противоконституционно. Чакам отговора и от ГЕРБ. От БСП чухме „не”. Ако чуя „не” и от ГЕРБ,

за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат относно техниката, консумативите, машините за машинното гласуване, компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. (2) При провеждане на обществени поръчки в случаите по ал. 1 решенията за откриване на процедурите и за определяне на изпълнител може да се обжалват пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението. Обжалването не спира изпълнението. Върховният административен съд се произнася в срок до три дни от постъпването на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване.”

до държавните и местните органи и организации. (2) Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на членовете на Европейския парламент от Република България и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията

параграфи 9 и 10 комисията подкрепя текста на вносителите. Нека да гласуваме и двата параграфа, защото след това има предложения, които не са подкрепени. По наименование на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби”, параграфи 9 и 10 – изказвания? Господин Казак, заповядайте.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

9. Ще гласувам с голямо удоволствие „за” § 9. Надявам се всички народни представители, включително и от ГЕРБ, да гласуват с голямо удоволствие „за” § 9.

не са допустими в съвременна, демократична България. Без да е ясно разписано за какво ще служат данните от този регистър, какви реквизити ще съдържа той, ми се струва, че

Госпожа Манолова желае да направи някаква консултация и ще я изчакаме. За процедурно предложение – заповядайте. ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Господин председател, правя процедурно предложение да подложите на отделно гласуване параграфи 9 и 10. Благодаря

Защо крещите? Формално предложението на господин Казак за отпадане на една алинея води до промени в други алинеи. Нека просто да имаме възможност да го обсъдим. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има процедурно предложение за отлагане на обсъждането и гласуването на § 10. Гласуваме това процедурно предложение. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 84 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 4. Предложението е прието. При тази ситуация процедурното предложение на господин Четин Казак отпада, защото остава само един параграф.

и наименование на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”. Моля, гласувайте.

гласувайте. Гласували 97 народни представители: за 79, против 11, въздържали се 7. Предложението е прието.

машинното гласуване, предвидено в кодекса, е експериментално и се произвежда в до 200 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни от датата на насрочването на съответния вид избор. избор. (2) Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на експерименталното машинно гласуване по ал. 1, както и за обобщаването на резултатите от него. от него. (3) В експерименталното машинно гласуване по ал. 1 може да участва всеки избирател, независимо дали е гласувал на същите избори с хартиена бюлетина по реда на чл. 265. Член 206, ал. 3 не се прилага. Експерименталното машинно гласуване се извършва по реда на чл. 268. списък по чл. 268, ал. 5 в графа „Забележки” се отбелязва, че избирателят е участвал в експериментално машинно гласуване. (4) При експерименталното машинно гласуване по ал. 1 разпоредбите на кодекса относно отчитането на резултатите не се прилагат. Резултатите от експерименталното машинно гласуване по ал. 1 се предоставят на районната или общинската избирателна комисия, която ги предава на Централната избирателна комисия. (5) Резултатите от експерименталното машинно гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

едно предложение, тъй като даваме възможност на Централната избирателна комисия да определя в до колко секции да се провежда експерименталното машинно гласуване, с оглед и на това с какви средства ще разполага, какви ще бъдат цените на предложените машини за машинно гласуване. Много е вероятно част от тях да бъдат предоставени абсолютно безплатно. В тази връзка предлагам да оставим на преценката на ЦИК в до колко секции ще проведе експерименталното машинно гласуване и числото „200” да се замени с числото „500”,

Няма. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по § 17, което не се подкрепя от комисията.

да бъде увеличен броят на изборните секции до 500, е прието. Но, уважаеми колеги, нека приемем и другото предложение – да не бъде в един избирателен район, а в пет, защото в един избирателен район дори при желание Централната избирателна комисия да допусне от 500 секции да бъде разрешено машинното гласуване, ще се окаже примерно, че там пък няма толкова секции и няма да може да бъде реализирано.

Уважаеми колеги, в окончателната редакция има няколко промени. Първата промяна е в ал. 1 – числото „200” да стане „500”;

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12: „§ 12. § 12: „§ 12. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2015 г. машинното гласуване се произвежда в до 200 избирателни секции. Секциите за машинното гласуване се определят от Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни от датата на насрочването на съответния вид избор.” Да помоля за едно редакционно предложение, което да е в симетрия с § 11 – числото „200” да се замени с числото „500”.

и група – в Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения: „Сегашният текст на § 12 става алинея 1 и се създава нова ал. 2: „(2) Трудовите и служебните правоотношения

Предложение от народния представител Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група – § 12 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите

предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

13 трябва да се отрази механизмът, който беше приет в основната част на кодекса, а именно, освен че Народното събрание избира ръководството на Централната избирателна комисия, съответно Президентът назначава в същия срок, тъй като правомощие на Президента е да назначи... Ще звучи по следния начин: в 15-дневен срок от влизането в сила на кодекса Народното събрание избира, съответно Президентът назначава нови членове на Централната избирателна комисия. Всъщност знаете, че Народното събрание избира ръководството – председателя, заместник-председателите и секретаря, но така или иначе става дума за членове.

Гласуваме направеното предложение от госпожа Мая Манолова за добавяне на следния текст в § 13:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 13, който става § 14: „§ 14. (1) Съставът на Централната избирателна комисия през първия мандат се обновява по жребий. Председателят, заместник- председателите и секретарят на комисията не участват

без да конкретизирам, на база вече приетите текстове в този Изборен кодекс за състав на Централната избирателна комисия, предлагам § 13 по предложение или в редакция, както беше предложено – § 14, да отпадне от Изборния кодекс. Благодаря

Параграф 13 по вносител, който става § 14 – отпада. От тук нататък трябва номерацията да се съобрази с отпадането на този параграф.

Комисията не подкрепя предложението. Предполагам, че господин Карадайъ ще го оттегли защото възприехме среден вариант между неговото предложение и това на вносителя. Предложение от народния представител Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група. Комисията не подкрепя предложението по т. 2, а по т. 1 е оттеглено. Ще го прочета само по т. 2: „2. В § 14 от Преходните и заключителни разпоредби се създава в т. 4: „4. определя условията и реда за създаване и използване на системата за електронно дистанционно гласуване и го обнародва в „Държавен вестник”. Отпадна възможността за такова гласуване. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 14, който става § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.: 1. приема правилника по чл. 48, ал. 3; 2. създава обществения съвет по чл. 55 и обучителното звено по чл. 56; 3. определя условията и реда за машинното гласуване; 4. утвърждава образците на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и ги обнародва в „Държавен вестник”; 5. съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Това беше § 14 по вносител. Изказвания? Господин Карадайъ оттегля предложението

Преустановете гласуването. Спрете гласуването, ако обичате. Има още едно неприето предложение, за съжаление ние го прескочихме. Ще гласуваме най-напред него.

Обявете резултат. Гласували 94 народни представители: за 86, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието.

„В § 15, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби накрая се добавя: „както и на условията и реда за създаване на системата за електронно дистанционно гласуване, образеца на електронно подадената бюлетина по интернет и създава специален сайт на интернет страница си за електронно гласуване по интернет.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 15, който си остава § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. Централната избирателна комисия в тримесечен срок от избирането й утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор, извън тези за изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и ги обнародва в „Държавен вестник”.”

Както вече приехме, ЦИК не се избира, а се избира и се назначава. Затова предлагам – в 3-месечен срок от влизането в сила на Изборния кодекс, да бъде текстът.

което не е подкрепено. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.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

Уважаеми колеги, явно в залата има интерес да бъдат назовавани точно имената на лицата, за които става дума. Под бивш член на Централната избирателна комисия имах предвид уважаемия уважаемия господин Мустафа Карадайъ, който в период на дълги години беше секретар на Централната избирателна комисия и чието експертно мнение при приемането на Кодекса беше изключително важно по редица текстове.

Преустановете гласуването, винаги забравяме госпожа Цачева. Извинявам се. Връщаме се на тяхното предложение, което не е подкрепено. Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката. б) в ал. 2, изречение първо след думата „подписката” се добавя „в структуриран електронен вид”. 2. В чл. 29: а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.”

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.”; в ал. 3, изречение първо след думата „подписката” се добавя „в структуриран електронен вид”, а след думата „развитие” се добавя „или на териториалното й звено в съответната област”, а думите „която извършва” се заменят с „които извършват”. 4. В чл. 57, ал. 5: се създава ново изречение второ: „Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.”;

ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25. Подписките по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, които са започнати преди влизането в сила на кодекса, се внасят по досегашния ред.” Това е по настояване на госпожа Цецка Номерацията трябва да бъде коригира, когато се оформя окончателния вариант на закона.

Параграф 23, който става § 24 – предишният параграф, преди новия, сме ги гласували поотделно. Искам да уточним, че сме гласували § 23,

Параграф 13 по вносител,

от комисията. Гласували 76 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 5. Предложението не е прието.

Параграф 25 по вносител.

в) в ал. 3 след думата „коалиция”се добавя „или да гласува на референдум по определен начин; г) в ал. 4 след думата „коалиция” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин”;

ж) досегашната ал. 6 става ал. 7. 2. В чл. 167а след думата „кандидат” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин”. 3. В чл. 168: а) в ал. 1 след думата „право” се добавя „или гласува на референдум”; б) в ал. 2 след думата „избор” се добавя „или гласува два или повече пъти при един референдум”. 4. Създава се чл. 168а: „Чл. 168а. (1) Който в нарушение на установените правила отпечатва бюлетини за гласуване, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до три хиляди лева. (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който противозаконно държи или разпространява бюлетини за гласуване.” 5. В чл. 169 след думата „избори” се добавя „или референдум”.”

Благодаря Ви, господин председател. Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, че току-що гласувахме създаването на нови състави с нови изпълнителни деяния, по които не бе проведена абсолютно никаква сериозна дискусия. Знаете, че в Народното събрание бе внесен изцяло нов проект на Наказателен кодекс. Затова, уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание какво направихме току-що. Благодаря Ви.

В чл. 21: а) създава се нова ал. 5: „(5) Конституционният съд се произнася относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител и на избора на член на Европейския парламент от Република България в двумесечен срок от постъпване на искането.”; б) досегашната ал. 5 става ал. 6. 4.

Гласували 94 народни представители: за 27, против 60, въздържали се 7. Предложението не е прието.

„Създава се нова ал. 5”. Според мен това автоматично означава и отпадане на т. „б”, преномерация на буквите.

комисията. Гласували 89 народни представители: за 26, против 51, въздържали се 12. Предложението не е прието. Уважаеми господин председател, сега предлагам да се върнем към някои от отложените текстове.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като вече напреднахме достатъчно, мисля, всички сме наясно, че днес ще приключим с гласуването на Изборния кодекс.